Prelazimo na - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, prvo čitanje, P.Z. br. 130. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Zamjenice ministra evo kratko vas molim uvod. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima nastavak je ovog prethodnog izlaganja vezanog za Ovršni za Ovršni zakon. Mi smo u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe proširili osnove temeljem kojih se može izvršiti izravna naplata, pa smo između dosadašnjih osnova, a to su bile rješenje o ovrsi, rješenje o osiguranju, zadužnica, nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu, nalog za pljenidbu u postupku postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku i svaku drugu odluku nadležnog tijela kojim se u cijelosti ili djelomično prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe dodali i ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, arbitražnog suda ili upravnog tijela koje glasi na ispunjenje određene novčane tražbine i koje imaju potvrdu o ovršnosti te obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine. Ovo zadnje posebno naglašavam vezano za prethodnu napomenu da li smo mi vjerovnici ili dužnici, radnici, odnosno osobe koje ostvaruju ovrhom ovrhom plaću ili naknadu plaće ili otpremninu svakako su vjerovnici. Ovaj zakon ima još određene poboljšice vezane za usklađivanje i nomotehnički dio. Uvodi se postupanje propisanog obrasca za izravnu naplatu za traženje izravne naplate kao što smo prethodno govorili vezano za sam Ovršni zakon i tim propisanim obrascem jamči se za točnost podataka. Ono što će poboljšati sigurnost je elektroničko povezivanje FINA-e i ostalih javnopravnih tijela. Rok koji je stavljen od godinu dana stavljen je kao takav maksimalan u cilju povezivanja sudova jer je to najslabija karika. Ali ono što možemo reći za što postoje tehnički uvjeti da se sad provede povezivanje je povezivanje FINA-e, javnopravnih tijela i javnih bilježnika jer to su vjerojatno takva tijela koja nemaju puno sa sudom veze. Dakle, imaju sve elektroničke preduvjete da povezivanje mogu odmah izvršiti. Evo, da sad ne duljim to je uglavnom to vezano za Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojeg mijenjamo u ovom najznačajnijem dijelu proširenja ovršnih osnova. (HNS)** Hvala i vama zamjenice ministra. Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista stranke rada Dragutin Lesar. Izvolite kolega. Poštovane kolegice i kolege, poštovana zamjenice ministra. Pripremljenu raspravu dosta ste mi poremetili uvodnim i završnim obraćanjem u prethodnom zakonu i sada ovim i krenut ću od onoga što sam danas od vas čuo. Dužnik zna da je dužan. Netočno. Jer imamo 10-ak slučajeva gdje su poslodavci radnicima prilikom isplate plaće ustezali kredit kojega je radnik imao u banci i novac nisu doznačavali banci. A radnik je to saznao 6, 7, 8 mjeseci kada mu je blokiran račun. Ne zna dužnik uvijek da njegov dug nije plaćen. Imaju trajne naloge u bankama za plaćanje određenih obaveza i sigurni su da banka izvršava obavezu po trajnom nalogu. A da banka nije izvršila obavezu po trajnom nalogu jer im je sustav krepao 10-og u mjesecu kad je trebalo platiti, a 11-og kad se vratio više nisu znali da obavezu nisu izvršili radnik to saznaje onda kad mu je blokiran račun. Jesu to građani ove zemlje? Jesu to dužnici nad kojima se po ovim zakonima vrše ovrhe i pitate nas zašto toliko brige vodimo o dužnicima? Zato što im je država, ali posebice nadzorna tijela, dovela u situaciju da su ušli u sustav ovrha ni krivi ni dužni. Što ćemo s njima? Proglasiti ih lopovima, dužnicima koji su znali i imali a nisu htjeli platiti ili ih je sustav zeznuo? I oni će platiti i troškove ovrhe koji nisu mali i trebat će im dva, tri mjeseca da deblokiraju svoj račun jer blokada ide odmah, a deblokada barem tri mjeseca. I zato poštovana gospođo ja poznajem dvije vrste dužnika. Oni koji imaju i ne žele plaćati i oni koji bi platili, ali nemaju. Poznajem i nekoliko vrsti vjerovnika. To su lihvari i bankari. To su institucije, firme i osobe koje vrše neke usluge građanima i imaju ih pravo naplatiti i u jako malom broju građani koji od nekoga nešto ne mogu naplatiti. I da naravno da u pravnom smislu država mora podjednako voditi računa i o vjerovniku i dužniku kada je u pitanju ispunjavanje obaveza. Ali na koji način? Da li su doista svi dužnici u istom položaju u sustavu ovrha? Za mene je ovrha danas u ovoj ekonomskoj, gospodarskoj krizi zbog otkaza, zbog smanjenja plaća, neredovitih isplata plaća nije samo pitanje ovrha nego i duboko socijalno pitanje. Pa sad malo populizma jer mi smo poznati po tome jer smo od građana čuli povrat nepravilno izvršene ovrhe. Koliko vremena prođe od trenutka kada se ustanovi da je FINA izvršila ovrhu krivom građaninu da mu vrati novac? 6 do 8 mjeseci. Isto ime u zgradi, isto prezime dva čovjeka izvrše mu ovrhu za odvoz smeća. I čovjek dokaže da je on platio, da to nije taj i veli im nađite njegov OIB jer mi imamo vaš OIB zapisani pa ćemo onda njega teretiti, a vi si namirite od njega. Ako ne vjerujete odite pitati u komunalnu tvrtku gdje se to dogodilo. Nije daleko, u Čakovcu Čakovcu je. Drugo, redoslijed naplata potraživanja naročito kad su banke u pitanju. Što smo im omogućili poštovana gospođo zamjenice ministra? Hipoteku, promjenjivu kamatnu stopu, sudužnik, jamac i valutna klauzula. I nagovarali građane da uz državni poticaj uzimaju kredite za kupnju stana. Imali su posao i plaću, a jedno i drugo su izgubili i ne mogu vraćati kredit. Dakle, to su građani nad kojima se vrši ovrha jer banka ovo socijalnu dimenziju ne prepoznaje. I kad bi ti građani danas prodali taj stan kojega su tada otkupili po tržišnoj cijeni ne bi vratili niti pola kredita jer bi 20 godina vraćali banci kredit i ostali bez stana u međuvremenu. Ali još nešto bilo je desetak slučajeva gdje je banka krenula u naplatu ne od dužnika nije ni pokušala naplatiti sve od dužnika nego od jamca je to procijenila da će to biti efikasnije i manje otpora jel je dužnik poznata javna osoba iz politike, estrade, gospodarstva, sasvim svejedno. I to smo im omogućili da banka astma bira od koga će naplatiti dug. Primjer od danas kojega smo saznali. Da bi ostali na poslu morate mi potpisati kao jamci do 30 tisuća eura svaki od vas u Đakovu je firma. Firma je otišla u stečaj, radnici ostali bez posla i došla ovrha. A vlasnik te firme iz BiH svaki tjedan dođe u Đakovo dizati rentu za ilegalnu imovinu koju ima tamo sakrivenu. I nijedna institucija pravne države ovim radnicima ne može pomoći niti pak njega sredi sa vrati svoje dugove i radnici plaćaju njegov dug. I sve je po zakonu. Što s onima koji su potpisali ugovore s klauzulom prije sredine 2008.da pristaju na ovrhu cjelokupnog primanja, cjelokupnog dohotka pa samo onda sredinom 2008.mijenjali zakon i to dali ograničenje najviše jedne trećine. Da li je postojalo važniji razlog povratnog djelovanja jednog zakona nego kod toga? Koliko je danas ljudi čija cjelokupna primanja idu ovrhom ne samo plaće, nego sve što god zarade i što god im sjedne na račun. Ti su ljudi ostali bez egzistencije, ti se brakovi raspadaju, ta djeca se ispisuju iz srednjih škola jer ih roditelji više ne mogu financirati. Vi nama kažete zašto se brinemo za njih? Pa to je moj posao. Tražiti rješenje kroz zakon provedbu zakona ili na treći način što s tim ljudima napraviti jer ja im neću predložiti da se isele iz Hrvatske i da pobjegnu, ja ih nagovaram da ostanu u Hrvatskoj, ja ih cijenim kao dobre ljude koji su stjecajem okolnosti došli u takvu situaciju ne zato da nekome ne žele nešto platiti a sustav ih je doveo u takvu situaciju. I vi ste mogli na televiziji svaki dan svjedočiti pod kojim uvjetima i kako banke daju građanima na potpis ugovore, naročito upozorenje u valutnoj klauzuli zbog kojih su krediti pet puta veći tri godine nakon otplate nego u trenutku uzimanja i promjenjive kamatne stope. I uz put tko je dozvolio bankama da sklapaju ugovor s klauzulom promjenjiva kamata sukladno odluci banke a da banka tu odluku o promjeni kamata ne obavijest nego odluku dužniku ne mora ni dostaviti? Mi, pravna država. I dužnik unaprijed ne može izračunati niti za dva mjeseca unaprijed kamatne obveze a kamoli do kraja otplatnog roka. To su dužnici o kojima nitko ne treba voditi računa nego o vjerovnicima. Da li je zaista moguće provoditi ovršni sustav, ovršni model, ovršni postupak da dužnik ne dobije nikakvo upozorenje prije toga? Ja vas uvjeravam barem po pričanjima svih ljudi s kojima smo razgovarali negdje oko 25% njih platilo bi dug odmah da to zna. Saznaju u samoposluzi, na bankomatu ili negdje kada karticom probaju platiti onda vele oprostite ne prolazi. oni koji se snađu znaju kamo moraju ići koji ne znaju lutaju danima okolo da saznaju i dolaze u FINA-u moraju platiti ovršni nalog, vidjeti tko za koja potraživanja i koje dugove mu je blokirao račun. Ako vi smatrate da dužnik ništa ne mora dobiti to ću prihvatiti kao volju ove Vlade. Što je sa povratom ili pokušajem naplate zastarjelih potraživanja nakon isteka zakonskog roka? Što je sa naplatom već plaćenih obaveza slučaj banka aktivirala nalog Porezne uprave, dužnik u međuvremenu platio, nalog je bio star 8 godina. I samo zahvaljujući revnosti financijskog službenika u Poreznoj upravi 7 godina unazad kada još nije bila informatizirana sačuvani su i papirnati oblici dokumenta da je dužnik podmirio svoje obaveze ali su zaboravili kod banke povući nalog za naplatu. Kada će taj poduzetnik dobiti vraćenih 300 tisuća kuna koje mu je uzeto? Što sve on mora napraviti da dođe natrag do svog novca. O tim dužnicima vi kažete ne trebamo voditi računa. Vidite ja sam vam dobronamjerno pokušao dočarati probleme u provođenju sustava ovrha do kojeg je vjerojatno došlo ne zato što je netko bio zločest, ne zato što je to netko radio namjerno nego zato što sustav odnosno FINA kada je te poslove i ovlasti dobila zato jer nije bila spremna ni kadrovski, ni organizacijski, ni informatički. I to su potvrđivali sami službenici koji tamo rade koji su izluđivani bili svaki dan od količine problema koje sami nisu znali rješavati. A ja vas želim uvjeriti da većina ovih problema još ni danas nije otklonjeno u cijelosti u svim službama same FINA-e. Ja vam to ne govorim zato da kritiziram vas i vaš prijedlog zakona nego da vas upozorim na to da problemi još uvijek postoje i probajte naći rješenja. Prodaja nekretnine u prvoj dražbi dvije trećine na drugoj jedna polovina veliki napredak u odnosu na sadašnje rješenje. Točno. Ali dajte se stavite vi u situaciju da vam netko prodaje vaše imanje koje ste gradili 30 godina na kredit, crnčili svaki dan sa cijelom svojoj obitelji za pola vrijednosti kako bi se neki privatni kamatar lihvar koji je na ne znam koji način došao dob eventualno vaših dugovanja naplatio 10 tisuća eura. Zar je moguće da nema ograničenje iznosa potraživanja kada se prodaju nekretnine da oni za 10 tisuća eura prodao imovinu vrijednu 200 tisuća za 100 I to naglašavamo velikim napretkom? To ne razumijem kako je to dobro, to ne razumijem da netko to može pohvaliti kao veliki napredak. Samo ako je potraživanje razmjerno procijenjenoj imovini ili mogućoj naplati onda bi to razumio, ali ljudima kuće prodaju za 10 tisuća eura zbog 10 tisuća eura. Da li je točno da FINA naplaćuje vođenje zaštićenih računa? Dakle, to je ona sirotinja da bi dio prihoda sebi zaštitila otvorila je poseban račun, na koji ide dječji doplatak, porodilja naknada, socijala. Dakle, da se spasi od ropstva dužničkog oni FINA-i navodno moraju plaćati vođenje zaštićenih računa. Ako je to točno odmah zabraniti te zaštićene račune, jer ćemo ljudima pokrast i to malo što dobivaju, jer oni to još ne znaju, jer na naplatu dolaze na kraju postupka. Da li je ovakva jednostavna metoda ovrhe moguća i na sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave ili to postoji još nešto. Pogledajte zakon, primjenjuju se odredbe i jednog i drugog zakona, ali i još nekog zakona, to je onaj Zakon o proračunu. I uvjeravam vas da nema tog sustava, te te FINA-e i tog službenika u FINA-i koji će naplatiti putem ovrhe od države jednu lipu, po ovom modelu. Po zakonu nadzor nad postotcima vodi Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa. Za drugo čitanje samo jedan podataka, gospođo zamjenice, koliko nadzora su ove3 institucije obavile kao jak argumenat kad ćete predlagat ponovno ovakav zakon. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća u ime kluba zastupnika HDZ-a Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra. evo Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, dakle donijet je 2010. godine kao da bi se uredile novčane platne transakcije. One se pokazao u ovoj dosadašnjoj primjeni kao, rekla bih dobar zakon. Ponovit ću što sam već rekla, ispočetka je bilo poteškoća, ne zato što bi za to bio kriv zakona, nego zato što su oni oni koji su zakon trebali provodit nisu ga dovoljno pažljivo proveli i nisu osigurali sve tehničke uvjete. Evo primjerice kolega Lesar je govorio sada o zaštićenim računima itd. na koje su i državne institucije koje uplaćuju građanima takvu vrstu prihoda trebale vodit računa o tome da se oni uplaćuju na poseban račun i da pomognu građanima u tome da ih zaštite i izuzmu od ovrhe. Mislim da je dobra poboljšica u prijedlogu zakona, a to je da se može direktno pred FINA-u doći i sa, dakle ovršnom sudskom presudom ili nagodbom, arbitražnom odlukom, odlukom Arbitražnog suda ili upravnog tijela, da se može doći na naplatu pred financijsku agenciju. Ovaj sustav naplate preko FINA -e pokazao se učinkovitijim po mom mišljenju daleko boljim nego što je to bilo do tada, a to je da se ta naplata provodi preko komercijalnih banaka. Na kraju krajeva komercijalne banke su uvijek u nekakvom privatno-pravnom odnosu sa svojim klijentima i tu je zaista bio moguć sukob sukob interesa, odnosno posebnog nekog interesa banke, da nešto naplati ili ne naplati, ovrši ili ne ne ovrši. Dakle, u tom smislu mislimo da je ovo jedna poboljšica zakona, također i ova odredba da se zakonom uvodi postojanje propisanog obrasca za zahtjeve čiji je bit sadržaj propisan podzakonskim aktom. Evo to bih isto rekla da zapravo nije bilo potrebno, zato mijenjat zakon, da se to moglo također u provedbi sve iz organizirat u provedbi. Ono što mene zanima, a kolega Lesar je puno govorio o bankama, o poziciji banke, o tome da su na neki način one posebno posebno zaštićene, pa dobro imali smo u povijesti slučajeva da su uredno banke naplaćivale, obračunavale kamate na kamate i građanima su se obračunavale kamate na kamate. Onda nam je bilo tumačeno da je to moguće iz kreditnog poslovanja itd. I sve je to tako išlo dok jedan nije, jedan građanin nije banci obračunao kamatu na kamatu, e onda je nastala panika i onda se mijenjao mijenjao zakon. Ako se sjećate tog poznatog slučaja. E sad mene zanima ovaj članak 5., možda gospođa zamjenica ministra to može objasniti dakle, a radi se o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima banke. Kaže postojeći zakon radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga zakona. Kako drugima tako i banci. Ovrha na novčanim sredstvima banke provodi se iz sredstava banke u Hrvatskoj narodnoj banci. Nalog za provedbu ovrhe iz stavka 2. ovog članka ovog članka agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci. Tako kaže postojeći zakon. A sada se taj članak mijenja na način da se kaže na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima banke odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog zakona i posebnih propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i međubankovnih platnih sustava. Dakle, pribojavam se da su tu opet neki posebni uvjeti koji će za banke imati neke ne znam iznimke od svih drugih pravnih i fizičkih osoba koje su dužnici u ovim ovršnim postupcima. I kaže ministar financija detaljnije će pravilnikom propisati poseban način uvjeta i rokove izvršavanja osnove za plaćanje kod provedbe ovrhe nad novčanim sredstvima banke. I također u članku 8. opet kaže poseban način uvjeta i rokovi izvršavanja osnove za plaćanje kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke. Evo, također komentirala bih članak 11. koji govori da će FINA i javnopravna tijela koja isplaćuju primanja i naknade koje su zakonom izuzete od ovrhe uspostaviti razmjenu podataka elektroničnim putem itd., i za sve to im se određuje rok od od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona. Mislim da je to prevelik rok, da je to što se određuje godina dana od stupanja na snagu ovog zakona, a ovo je u prvom čitanju, znači to će biti kraj 2012. da je to sve već trebalo biti Ako ne cjelovita umreženost elektronička, ali onda barem neki sustav razmjene podataka podataka jer dužnici i ovršenici ne mogu više trpit ovaj način koji već traje gotovo godinu dana da se ovršuje prvo na sredstvima koja su izuzeta od ovrhe, a onda i na ovome o čemu je bilo govora dakle da dužnici ne znaju za dug. Tu je posebno posebno opasno područje rekla bih ovrha ne temelju vjerodostojne isprave i mislim da i u Ovršnom zakonu bi o tome trebalo razmislit, ta vjerodostojna isprava je jako, jako široko utvrđena. Dakle tu ulaze i fakture za koje izvodi iz poslovnih knjiga, to mogu biti izvodi iz poslovnih knjiga ili fakture za koje osoba uopće pojma nema da je izdan neki račun, dakle nigdje nikakvim svojim činom i aktom nije potvrdila primitak nekakve robe ili priznala taj račun, a može joj se dogodit da on ode na ovrhu. O tome bi trebalo razmisliti. Hvala. **Lovrin, Više nemamo prijavljenih. Zamjenica ministra? Ne treba, dobro. Hvala. Ovime zaključujem raspravu. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.